членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Предложение на народните представители Емил Димитров и Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 53: „§ 53. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думата „еднократно“ се заличава. 2. Алинея 4 се изменя така: „(4) При последващо освобождаване от длъжност съдията, прокурорът, следователят, членът на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторът от Инспектората инспекторът от Инспектората на Висшия съдебен съвет получава обезщетение в размер на разликата между размера на полученото обезщетение по ал. 1 и размера на обезщетението, определено към датата на последващото освобождаване.“

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 54: „§ 54. Член 230 се изменя така: „Чл. 230. (1) Когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Главният прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор прави мотивирано искане за временно отстраняване от длъжност, към което прилага достатъчно данни. (2) Съответната колегия връчва на съдията, прокурора или следователя препис от искането по ал. 1 не по-късно от 7 дни преди заседанието, на което то ще бъде разгледано, като преди вземането на решение му предоставя възможност да бъде изслушан или да даде писмено становище. (3) Колегията се произнася в срок до 14 дни от получаване на искането по ал. 1 с мотивирано решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 323. (4) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебната фаза на наказателното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. При изтичането му, независимо от това дали наказателното производство е било спирано, отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска възстановяване на заеманата длъжност. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 323. 323. (5) За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата. (6) При промяна в обстоятелствата преди приключване на наказателното производство отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет да го възстанови на заеманата длъжност. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 323. 323. (7) Когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража или домашен арест във връзка с повдигнатото обвинение за умишлено престъпление от общ характер, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката. Органът, постановил мярката за неотклонение, уведомява за това незабавно съответната колегия на Висшия съдебен съвет. (8) При отмяна или изменение на мярката за неотклонение в по-лека от посочените в ал. 7, в тридневен срок от отмяната или изменението, главният прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор може да направи мотивирано искане за продължаване на временното отстраняване, ако не е изтекъл срокът по ал. 4, изречение първо. Искането се разглежда от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по реда на ал. 1 – 3 в срок на ал. 1 – 3 в срок до 14 дни от получаването му. Ако искането на главния прокурор не бъде уважено, съдията, прокурорът или следователят се възстановява на заеманата длъжност от датата на решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

Не виждам изказвания. Колеги, подлагам на гласуване създаването на нов § 55 и текста на вносителите за параграфи 42, 43, 44, 45, 46 и 47, които стават съответно параграфи 56, 57, 58, 59, 60

преписката по делото за незабавното им внасяне в съответната колегия“ се заменят със „за насрочване на разглеждането му.“ 2. В ал. 2 числото „14“ се заменя с „30“. 3. В ал. 6 след думите „колегия на Висшия съдебен съвет“ се добавя „с което се налага дисциплинарно наказание“.“

Изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграфи от 48

Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 70: „§ 70. В чл. 391, ал. 3 т. 3 се изменя така: „3. организира и осъществява охраната на съдии – при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на правосъдието

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56,

ред. (2) Разпределените на членовете на Комисията по атестирането и конкурсите преписки по изготвяне на комплексни оценки от атестирането до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.“ Комисията предлага да се създаде § 73: „§ 73. Съдебните заседатели, чиито мандат е изтекъл до влизането в сила на този закон, продължават да изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, до попълването

Предложение на народния представител Анна Александрова. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 75: „§ 75. В Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство в чл. 14, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова т. 4: „4. организира и осъществява охраната на прокурори и следователи при условия и по ред, определени със съвместна инструкция на министъра на правосъдието и главния прокурор, съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет;“. 2. Досегашната т. 4 става т. 5.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 59 и предлага да бъде отхвърлен.

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 15 януари 2020 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2, внесен от Министерския съвет на 8 януари 2020 г. На заседанието присъстваха: господин Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Бойко Рановски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и представители на браншовите организации. Законопроектът бе представен от господин Ангел Попов, който заяви, че с предлаганите промени в Закона за автомобилните превози се предвижда намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване, така наречени

Друга част от промените се отнасят до създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози и повишаване качеството на извършваната контролна и административнонаказателна дейност. Предмет на Законопроекта е и регламентирането на превозите с атракционна цел, както и превозите на повредени пътни превозни средства, така наречена Пътна помощ. Прецизирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел намаляване на административната тежест за превозвачите, за превозвачите, като е предвидено, че изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Изменени и допълнени са разпоредбите от Закона, свързани с прекратяването на правата, произтичащи от лиценза за превоз на пътници или товари, като е уточнено, че същите се прекратяват, когато превозвачът е извършил системни нарушения. С цел да се преустанови практиката превозвачи, извършили нарушения, да прекратят правата от притежавания от тях лиценз по своя инициатива и да подадат заявление за издаване на нов, за да избегнат започване на административно производство по прилагане на принудителни административни мерки, в Законопроекта е предвидено правата, произтичащи от лиценз, да не се прекратяват по искане на собственика до приключване на производство за отнемане на лиценза по решение на лицензиращия орган или при започнала проверка в предприятието – до нейното приключване. С отделни текстове от Законопроекта се предвижда регламентирането на срока за връщането на заверените копия от лиценза или на удостоверенията към лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, съответно и административнонаказателна отговорност за превозвача за неизпълнение на задълженията в този срок, когато на превозвача е наложена принудителна административна мярка „спиране на дейността на превозвача“ чрез отнемане на заверените копия на лиценза на Общността или на удостоверенията към лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на По отношение на таксиметровия превоз на пътници са предложени промени, свързани с намаляване на административната тежест, чрез обединяване на публичния регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за издадените удостоверения и регистрите на общинските администрации – за издадените от тях разрешения. Предлага се отмяна на разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози, в която е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането ѝ в експлоатация, регистрацията и контролът върху техническото състояние. От вносителите бе обяснено, че отмяната на разпоредбата се предлага поради наличието на съществуваща Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, в която са регламентирани изискванията към таксиметровите апарати в съответствие с Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди. Предвид изискването за задължително прилагане на еднакви критерии от собствениците на автогари към превозвачите в Законопроекта е предвидена възможност за диференциране на размера на максималните цени за автогарово обслужване по видове транспортни схеми. Предлагат се и разпоредби, предвиждащи санкции по отношение на неспазване на изискванията, определени в методиката, регламентираща формирането на цените, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на базата на категоризиране на автогарите. С отделни текстове от Законопроекта се предвижда при осъществяването на превоз на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност да не се изисква лиценз, ако превозът се извършва с превозни средства от категория М1 от общини и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. Прецизирани са и разпоредбите, с които се предвижда изискването за оборудване с обезопасителни колани да не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I, както и от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът е с еднопосочна дължина на маршрута до 30 км, с изключение на специализираните превози на деца и/или ученици. С Преходните и заключителни разпоредби от Законопроекта се предвижда промяна в Закона за движението по пътищата, касаеща регламентиране на правилата за движението по пътищата с индивидуални електрически превозни средства. Въвежда се легална дефиниция на „индивидуални електрически превозни средства“ и „самобалансиращо се превозно средство“, определят се изискванията за предпазните средства при тяхната употреба, местата, на които е разрешено придвижването им, както и максимално допустимата скорост на движение и минималната възраст за техните водачи. Разписани са и разпоредби, с които се цели разграничаване между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който упражнява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област. В хода на дебатите по Законопроекта обект на дискусия бе правната регулация и задълженията на водачите на индивидуалните електрически превозни средства и контрола върху тях. Разисквани бяха и разпоредбите, свързани със субсидирането на автобусните линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските райони, както и компенсирането на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници. По време на дискусията се изказаха народните представители: Халил Летифов, Павел Христов, Иван Вълков, Николай Тишев, както и представители на браншовите организации. След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с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

за допуск в залата.

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 22 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 002-01-2. На заседанието присъстваха: Ангел Попов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и представители на работодателските организации. Законопроектът бе представен от заместник-министър Попов. Според вносителя основната цел на Законопроекта е да се повиши ефективността на контрола върху превозвачите и стриктното прилагане разпоредбите на Регламент 1071/2009 по отношение условията за установяване на финансова стабилност. Другите производни цели на предложения законопроект са следните: намаляване броя на превозвачите, които не отговарят на условията за установяване; намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност; създаване на единен публичен таксиметров регистър; ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози; засилване на контрола; регламентиране превозите на „Пътна помощ“; задължават се кметовете на общини да създават и поддържат регистри на превозните средства и лицата, извършващи превози с атракционна цел на територията на съответната община. Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за движението по пътищата за регламентиране движението по пътищата с индивидуални превозни средства. Чрез промени в Закона за гражданското въздухоплаване и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се прави разграничение между органа, който провежда политиката в автомобилния транспорт, гражданското въздухоплаване и пристанищната дейност, и органа, който осъществява регулаторни, координационни и контролни функции в съответната област. Според вносителя Законопроектът не предвижда допълнителни финансови и други средства за прилагане на новата нормативна уредба. След приключване на обсъждането и гласуване с 12 гласа „за“, без „против“

На нашето внимание е предложен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Чухме становището на Комисията – надявам се да стане ясно на колегите в каква насока са направените предложения. предложения. Мога да Ви уверя, уважаеми колеги, че това, което ще приемем днес на първо четене като законопроект, няма да има нищо общо с онова, което ще гледаме на второ четене като законопроект. Типична парламентарна наша практика дълго време вече – внася се закона, поправките и допълненията, които ще настъпят между първо и второ четене, няма да имат нищо общо с това, което гледаме сега. Поради тази причина аз ще се огранича в коментарите по сега предложения текст, тъй като това просто е безсмислено, но няма как да отмина няколко неща. Преди няколко години, след катастрофата в Своге, знаете колко набързо Народното събрание беше притиснато да приеме законодателни промени, вкарващи по-строг режим при използването на коланите в автобусите. Тогава управляващите, за да покажат реактивност на събитията, предложиха дори в градските автобуси хората да бъдат с колани.

има възможност, има техническа възможност, лабораториите ще го направят – има фирми, които да го направят.“ В крайна сметка се оказа, че няма как да стане. Сега едно от предложенията е това нещо да отпадне за автобуси, които возят правостоящи пътници – да няма колани, и това е нормално. Трябваше ли 18 месеца да чакаме, трябваше ли тогава да заблуждаваме обществото, че вземаме някакви мерки? В крайна сметка дойде денят, в който това нещо трябва да се отмени.

Само че пак не решавате проблема. Проблемът не е в регистрите, в списъците и в безбройните документи, които карате тези хора да подготвят, а е в контрола, в това, че позволявате един превозвач да преотдава на десет хиляди шофьори десет хиляди автомобила. Докато не премахнете преотдаването и това да е от името на превозвач, няма да решим нито един проблем. Между първо и второ четене ние ще внесем отново тези промени и се надявам този път наистина да получим подкрепа от народните представители, а не на външни за Народното събрание интереси, които имат интерес от това преотдаване. Превозвачът трябва да бъде превозвач, да има автомобилите и шофьорите, назначени на работа, както е във всяка една професия. Няма друга такава професия, в която да може да работиш от нечие друго име. В тази посока ние ще направим нашите предложения. Друг проблем – говорихме го и по време на бюджета, ще го кажа и сега: субсидирането на автобусните превози в труднодостъпни и високопланински, малко и слабо населени места. Сега какво предлагаме? не само им увеличихме парите – ясно е, че трябва да бъдат увеличени в пъти, за да може тези хора да се придвижват. Сега дори казваме, че кметовете, когато нямат възможност, не са длъжни да ги плащат, тоест трябва да спрат превозите. Някой задава ли си въобще въпроса какво би се случило – има народни представители от такива региони, аз не съм от такъв регион? София няма проблем с градския транспорт и с обслужването, но има безброй народни представители, които съм сигурен, че го поставят като проблем. И трябва да го мислим. Какво значи: ако има възможност – ще плаща, ако няма – спира линията?! Не, държавата ще си влезе в отговорностите и ще осигури финансирането. Проблемът, уважаеми колеги, е, че когато гледахме Закона, тук стояха едни господа от Министерството, а днес тези господа ги няма Сега е друг, сега е господин Попов примерно.

Аз имам подозрения защо е направена, но е хубаво, ако може някой да ми отговори. Защо правите предложение, което противоречи на Закона за администрацията? Защо освобождавате министъра, тоест изземвате функции на министъра? В чл. 25 на Закона за администрацията е написано: „Министърът е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност и ръководи отделното министерство“. ал. 2: „Министърът ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика според своите правомощия“. Повтарям: „ръководи, координира и контролира“. Вие предлагате: „Министърът провежда държавна политика при осъществяване...“, а отговорността, контрола и изпълнението ги възлагате на директорите на съответно Автомобилна администрация, Въздушна администрация. Въпросът ми е: имате недоверие към министър, който според Вас не може да ръководи, контролира и изпълнява, или имате притеснение, че примерно може да последва съдбата на вече един министър?! И сега законово ги освобождаваме?! Значи ли това, че всеки един специализиран закон за всички министри тук ще го променяме по този начин?! Тоест министрите ще наблюдават. Те ще провеждат държавна политика, но без да имат възможност да контролират, да ръководят и да изпълняват съответно Ние, народните представители, кого ще контролираме в парламентарния контрол? Имам въпрос по тема „Автомобилна администрация“, господин Рановски ли ще отговаря?

не Вие, а Министерският съвет. Но тъй като гледам кога е внесен Законът – в началото на месец януари, струва ми се, че единствената причина е страх да не бъде арестуван пореден министър, ако, не дай си боже, стане нещо и да бъде арестуван господин Рановски или господин Василев, или съответните директори на по-ниско ниво. Уважаеми колеги, това няма да спаси властта, това няма да отвлече отговорността. Всеки в тази държава трябва да си носи отговорността от поста, който заема, включително и министрите, когато имат такава. Разбирам, че този текст е удобен за всеки един министър, но не съм сигурен дали всеки един директор на администрация, на дирекция би се съгласил да поеме отговорност, за която няма ресурс, няма функции, няма капацитет да ръководи и оказва влияние. Защото, пак Ви казвам, не дай боже, стане някакво произшествие в „Автомобилна администрация“ всички ще насочим очи към директора на „Автомобилна администрация“, който ще бъде точно толкова виновен, колкото и министърът примерно. местата на Министерския съвет) тук да бъдат в светло, в бяло, да няма повече арестувани министри, да няма повече наказани министри. Нашите предложения, уважаеми колеги, ще ги направим между първо и второ четене. Пак Ви казвам: не се задълбочавайте много в този закон, в тези текстове, тъй като по всеки текст ще има предложение, и то от Вас, защото, господин Попов, най-малкото, което трябваше да направите, е да обсъдите този закон широко с бранша. В Комисията показаха, че нито едно от техните предложения не е взето под внимание, нито едно от техните предложения не е разгледано и сега предстоят нови срещи, нови дискусии. Защо тогава губим парламентарното време с приемане на закон, който, пак казвам, вероятно между първо и второ четене ще претърпи коренна промяна – хем допълнен, хем с нови текстове?! Не се учудвам, по принцип винаги в транспорта

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! В предложените изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози има много важни промени, които се предлагат на народните представители. Аз съм на мнение сериозно да дебатираме по тях, а не да водим политически дискусии, защото Законът е изключително важен и предложените промени се чакат дълго време от бранша.

подкрепиха направените в този законопроект предложения, изразиха своето задоволство от така направените предложения. Мисля, че няма да има толкова нови предложения между първо и второ четене, които да бъдат приети. Както и да е, трябва да се съсредоточим според мен в основната част на Закона, а именно борбата с корупцията и със сивия сектор, където основно се създават условия за недопускане на регистрацията на фирми за извършването на обществени превози или така наречените кухи фирми. Същевременно се предвижда лицензът, който се издава на фирмите, да не може да бъде връщан от фирмите при започнали производства. Това е изключително важно, защото голяма част от фирмите при започнали производства за отнемане на лиценза, връщат съответния лиценз и по този начин избягват принудителните административни мерки и изобщо административните наказания. Намаляването на административната тежест е друг голям проблем, който се решава с редица предложения. Едно от тях беше споменато – създаването на Единния регистър, който е съгласно Решение № 704 на Министерския съвет. Той се създава за таксиметровия регистър и ще се води в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Там ще влизат и регистрите на съответните общини. така се намалява времето за издаване на лицензите при така наречените бързи поръчки. Създава се възможност за електронно подаване на информация при случайните превози, както и законова възможност за електронно подаване на заявленията. Всички тези промени са обстойно обсъдени с бранша и бяха приети, даже някои от тези предложения бяха направени от браншовите организации. Също така се регламентират някои транспортни дейности, като превозите с атракциони, които към настоящия момент не бяха добре регламентирани в нашето законодателство. Също така смятаме, че в правилна посока са регламентирани превозите за повредените превозни средства. Става дума за „Пътна помощ“. В Преходни и заключителни форми се регламентират и правилата за движение на така наречените индивидуални електрически превозни средства или тротинетки. Знаете, че в европейското законодателство на повечето страни този въпрос не е решен

спра на един проблем, който наистина е сериозен за голяма част от общините в България, и това е проблемът с компенсациите на превозите за определени категории пътници и субсидиране на вътрешноградския транспорт, както и на транспорта в слабонаселените и високопланинските райони. Въвежда се предложение за слабонаселени райони, което смятам, че от всички групи ще го подкрепим. Направени са предложения общините общините да докомпенсират превозвачите при извършването на тази обществена услуга. Това докомпенсиране по един или друг начин се извършваше и към настоящия момент – там, където не достигаха средствата, от общините, които имаха такава възможност, но в момента се даде законодателна възможност това да мине по законов път. Важно направено предложение е всички транспортни схеми, които се предлагат от общините, и съответно условията за сключване на договори за обществените поръчки и конкурси да се съгласуват с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Това е изключително важно, защото има голяма разнопосочност в тази посока. Давам следния пример защо е необходимо. В голяма част от общините – има изготвени доклади от Финансовото министерство, има несъответствие на броя на пътниците

а се играят обществени поръчки или конкурси за превоз с 45-местен автобус. Сами разбирате, че разходите някой път надвишават повече от два или три пъти необходимите средства за един по-малък вид транспорт.

На дискусиите на работната група е присъствал представител на Сдружението на общините. Въпросът обаче, който трябва да си зададем, е: дали тези мерки ще бъдат достатъчни, защото голяма част от общините нямат такава финансова възможност за докомпенсиране на тази услуга?! Вероятно тук наистина между първо и второ четене ще има предложения, за да може да сме сигурни, че ще има обществен превоз до всяко едно населено място. Това е важен въпрос, по който има дискусия в нашето общество. В заключение съм длъжен да отбележа, че транспортният бранш беше много активен в работата работата по тези изменения и допълнения на Закона, което беше подчертано и в писмените становища, и в становищата, които бяха изложени от транспортните организации по време на разискванията на първо четене на първо четене на Закона в Комисията по транспорт. Моето предложение към народните представители е да подкрепят измененията и допълненията на Закона за автомобилните превози във вида, в който е подаден от Министерския съвет. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков. Реплики?

за регистрите вероятно, но четохте ли становището на Националното сдружение на общините? Как ентусиазирано приемат този закон и казват: „Това е законът, който ще ни оправи труднодостъпните региони.“ Вие сам казахте, че това не е достатъчно, че общините нямат пари. Държавата и тя няма, и тя бяга. Предложихме Ви по време на бюджета: вдигнете два, три пъти – има нужда! Вашите кметове го искат, не някой друг. Не искате. Предлагате да се съгласуват разписанията с Автомобилна администрация. Ама това Георги Свиленски го предлага, откакто е депутат, господин Вълков, във всеки един закон – и за железопътния транспорт, и за автомобилните превози. Във всеки един закон съм предлагал или едното, или другото разписание да се съгласува, за да не тръгват по едно и също време примерно три автобуса за Варна и три влака за Варна. И не влака за Варна. И не се приема! Сега било добре! Хубаво, браво, поздравления – нека да се съгласуват. Нека да се видят тези разписания, за да може наистина този, който вози, да знае, че ще има какво да вози, защото иначе

Тогава пак ще се върнем, че трябва да се съгласува. Ами добре, нека да се съгласуват и едните, и другите разписания. Да направим така, че там, където има нужда, да пътуват железниците, а там, където не могат железниците, да пътуват пълни автобусите. Достатъчно е да има хора в тези региони, за да могат да ги ползват, защото политиката, която водите, прави така, че не 45-местни, петместни превозни средства да пуснете, няма да има кой да се качи в тях. Благодаря уважаеми господин Свиленски. Втора реплика? Няма. Дуплика? Заповядайте, господин Вълков, за дуплика. Уважаеми господин Свиленски, по отношение на това дали кметовете са наши, или Ваши – те са си кметове на населени места и те правят всичко възможно, за да има достъп да има такъв превоз до всяко едно населено място. Само че базата, на която трябва да се стъпи, трябва да бъде здрава. Не може в едно населено място, в което има 30 или 40 жители, населението е малко, ние да пускаме 45-местен автобус. Това, което имах предвид със съгласуванията на самите транспортни схеми, не е само съгласуването с БДЖ. Има се предвид, че голяма част от самите разписания се правят само до едно населено място, а те могат да бъдат комбинирани. Когато се играе обществената поръчка, тогава трябва да се има предвид това нещо. Затова поради информацията, която има в тази насока в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, може да се направят корекции, които да са полезни, и базата, на която да се стъпи, тоест компенсирането на тази услуга, да стане действителна, а не да се надуват на определени места и по този начин да се източва държавният бюджет. А по отношение на това, че Вие сте говорили, че трябва да бъдат синхронизирани всички разписания, не е започнал от Вас този дебат. Той съществува от момента, в който ние имаме различни видове транспорт. Не са нужни общи приказки, а да се направят конкретни неща и аз мисля, че в този законопроект имаме конкретни предложения, които е добре да бъдат приети. А там, където е нужно да се направи дискусия,

Уважаеми колеги, ние от „Движението за права и свободи“ ще подкрепим така предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Да, той сам по себе си е доста обхватен, съдържа важни и сериозни теми не само за автомобилния транспорт, но и за безопасността на движението, за регламентацията, за административната дейност. Трябва да си припомним, че всъщност този законопроект влезе изключително бързо, отново заради едни предстоящи протести, които, разбира се, имат своето основание. Законопроектът, както казаха колегите, обхваща някои нови регулации – да се администрира дейността на така наречените превози с атракционна цел, вменяваме това задължение като ангажимент на общините. важна и съществена дейност, която особено в туристическите места, не е регулирана. Всъщност тя може да има освен своята атракция и своята опасност и тази дейност трябва да бъде регламентирана. Засягат се много от проблемите, които превозвачите поставиха. Административната тежест е сериозна. Само да припомним, че с такива безумия или работа на парче сме се занимавали не един и два пъти. В случая отнемаме лицензите, после ги връщаме, пък не е ясен срокът, в който ги връщаме. Но тук ставаше и един друг дебат. Така като гледам господин Рановски, си спомням преди време, когато отнемахме и сваляхме регистрацията на на автомобилите, затова че е изтекъл документ за правоспособност. Много време ни отне да осъзнаем това безумие и да го променим. В тази работа „на парче“, която се прави обаче, ако между двете четения не погледнем цялостната картинка за всички тези предложения – за борбата с фирмите, „пощенски кутии“, както се казва, това е съществен проблем. Трябва да се регулира тази дейност, за да намалим нелоялната конкуренция или незаконните превози, които ощетяват държавата, легалния бизнес, но всъщност представляват заплаха за здравето на българските граждани. Това наистина са сериозни теми, с които ние трябва да се занимаваме.

които досега не бяха направени. Отново се водеше този дебат – кои да бъдат допуснати, които да не бъдат в обхвата на този закон, и изглежда малко като това: ще сложим коланите, както каза господин Свиленски, задължително за всички след една криза, една трагедия и след това ще започнем да ги махаме една по една – там, където това е нецелесъобразно. Много ми се иска между двете четения наистина да се обърне внимание, защото

Трябва да има достатъчно време и достатъчно целесъобразност, за да може това да се случи. Проблемите. Да, от една страна, ние се опитваме чисто административно да облекчим таксиметровия бранш, като уеднаквим регистъра. Не ги пращаме в два различни регистъра и тези два регистъра помежду си не си говорят сега ще го направим, но следващата стъпка е тяхното желание за движението, за начина на действие. От друга страна, фискализацията на тези касови апарати, която на тях също им предстои като тема, а и на нас също. Това са все теми, които носят в себе си сериозен заряд, отново молбата ми е ние да се отнесем изключително сериозно към това. Що се отнася до така наречените електронни тротинетки. Да, наистина, както казахте господин Вълков, това е опит да регулираме тази дейност от гледна точка на сигурността на всички граждани. Това няма как да бъде спряно. То се разпространява и ще се разпространява. Ще се направи опит да се регулира дейността, да се контролира, да се следи произходът, мощността, ограничението на скоростта, всичко. Ние трябва да създадем едни правила и една култура на движение, защото това ще бъде изпитание в следващите може би пет-десет години, докато се научим как да се движим, използваме ги като велосипеди или не, какви са защитните механизми там, как всъщност контролираме този процес и как санкционираме нарушаването на правилата за движение. Но от това как ние ще се справим, ще зависи и здравето, и животът на българските граждани. И не на последно място, темата с компенсациите за пътническите превози по общините е сериозна. Има

нарушена транспортна схема или въобще нямат транспорт. В един момент, вкарвайки това задължение общините да субсидират, ако те можеха да го направят, в голяма степен сигурно нямаше да чакат. От друга страна, трябва да видим как всъщност държавата ще поеме своя по-голям ангажимент. Има увеличение на тази субсидия, но трябва да си кажем, че тя не е достатъчна, и то с много не е достатъчна. Оттук насетне това е другата криза, която наистина трябва да видим от гледна точка на всичките проблеми, които са в сектор „Транспорт“ – как да компенсираме един или друг превоз, как той да бъде по-динамичен и по-целесъобразен, как да ангажираме транспортните фирми или как съответните общини, които нямат транспорт, да имат такъв железопътен, дали ще е автомобилен, но ние не даваме отговор с тази промяна, тя е на парче. След това не казваме: „Ние задължаваме малките общини“, но не казваме и: „Ние ще Ви решим проблема“. Даваме един път, по който да отиваме, вдигнали сме с малко субсидията, знаем, че не е достатъчна, но „имате ангажимент оттук насетне и Вие да сте финансово ангажирани“. Има нужда от сериозен дебат и анализ, да чуем констатацията и на Националното сдружение на общините не като прищявка, а като притеснение на самите общини за тяхната финансова стабилност, ако щете. Не са кой знае колко тези малки общини, които, от една страна, са обезлюдени, от друга страна, ние очакваме те да имат своя финансов ресурс като една добре населена или голяма община. Трябва да се има предвид всичко това и трябва да видим какъв е ангажиментът на държавата и доколко той може да се изпълни. Не е въпросът дали ще минат тези предложения между първо и второ четене, а въпросът е ние да видим общата картинка и фокусът в този сектор, защото наистина Законопроектът е съществен и важен и ние ще го подкрепим. Но работата, която трябва да се свърши след това, трябва да не е „на парче“ и „ангро“, а трябва да е наистина в дебати по целесъобразност. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Летифов. Реплики?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

превози част от целите са: намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност, чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър; намаляване и ограничаване на извършване на нерегламентираните превози; повишаване на ефективността на извършваната контролна и административнонаказателна дейност; регламентиране на превозите с атракционна цел; регламентиране на превозите на повредени пътни превозни средства, така наречената Пътна помощ; регламентиране на правилата за движението по пътищата с индивидуални електрически превозни средства. Със Законопроекта се предлагат допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари и за ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи. В частта, която се отнася до финансовата стабилност, е направено изменение с цел намаляване на административната тежест за превозвачите, като е предвидено, че изискването за липса на публични задължения е изпълнено, когато за търговеца няма получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Уточнено е, че не трябва да има публични задължения, а само данъчни и осигурителни. Направено е и изменение във връзка с въвеждането на задължително оборудване с обезопасителни колани да не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, клас А и клас I, както и от категории М2 и М3, клас В и клас II, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът с еднопосочна дължина на маршрута е до 30 км, с изключение на специализираните превози на деца и ученици. Във връзка със сроковете за издаване или продължаване на лиценз за обществен превоз на моторно превозно средство измененията са, че срокът от 1 месец се съкращава на 15 дни от подаване на заявлението при пусната обикновена поръчка и срок от 7 работни дни при бърза поръчка. С новия законопроект се въвежда и нова транспортна схема – междуобластна. Целта е да се разрешат проблемите с малките населени места и в наредбата да се разпишат изключения за тях. Относно автогарите, всеки превозвач е длъжен да използва за своя начална и крайна спирка автогарата, посочена в маршрутното му разписание. Предвид изискването за задължително прилагане на еднакви критерии от собственици на автогари към превозвачите, в чл. 22, ал. 2 от Законопроекта е предвидена възможност за диференциране на размер на максимални цени за автогарово обслужване по видове транспортни схеми. Предлагат се и разпоредби, предвиждащи санкции по отношение на неспазване на изискванията, определени в Методиката, регламентираща формирането на цените, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на базата на категоризиране на автогарите. досегашния закон не бяха ясно формулирани думите „през светлата част на денонощието“, което се отнася до превоза на деца и ученици. В сегашния законопроект е заменено с думите „диапазон от 6,00 и 21,00 промяна е направена във връзка с това, че през зимата бързо се стъмва и училищата са принудени да нарушават Закона, за да прибират децата по домовете Относно санкциите е предвидено намаляване поради несъответствието на размера на някои от тях със степента на обществена опасност. Но в този контекст се разширява обхватът на нарушенията, за които се прилагат принудителни административни мерки с цел преустановяване и предотвратяване на извършените нарушения от лица, които не притежават необходимия документ за извършване на дейността, но в същото време за повечето принудителни административни мерки е предвидено мярката да отпадне при прекратяване на нарушението и няма фиксиран срок на принудителните административни мерки. Мерките са насочени основно към нерегламентираните превози. Заявленията по този закон, подавани до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, могат да бъдат подавани лично или чрез упълномощено лице, или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в град София или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове и да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. По този начин се въвежда възможност за електронно подаване на заявленията. В заключение искам да кажа, че е работено много по този закон.

справката за постъпилите становища към Проекта на закона, които са над 100 страници. Тук са описани и мога да цитирам само някои от браншовите организации: Конфедерация на автобусните превозвачи, Камара на автомобилните превозвачи, Съюз на международните превозвачи, Национално сдружение на българските превозвачи, Електромобилна асоциация, Съюз „Такси“, Национален съюз на превозвачите, Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи, както и на много други. Пак казвам, над сто страници е справката. Всички са дали предложенията си, затова нашата парламентарна група ще подкрепи Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Във връзка със субсидиите само да допълня, при мен е справката. Тук се вижда по години – от 2017 г. до ден днешен, субсидията се увеличава наистина.

Благодаря, уважаеми господин Полихронов. Има ли реплики? Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Полихронов, правя реплика, защото Събранието ще остане с впечатление, че всички тези асоциации и браншови организации, които ги изредихте, подкрепят Закона. (Реплики.) Да, Вие го казахте. Всички тези асоциации и браншови организации са направили предложения и една много малка част от тях въобще са разгледани, а другите въобще не са включени! И ако всичко беше така, както казахте, всичките тези организации, които ги изредихте и ги изчетохте, абсолютно всичките, сега, в момента, търсят среща отново, както с представители на Транспортна комисия, така и с парламентарните групи, може би да ни благодарят, затова че техните предложения са включени в Законопроекта. Така че това, че има над сто страници предложения, беше добре Министерството да ги вземе под внимание и да ги претвори в законодателен документ. (Реплики.) А то го няма това нещо! И аз затова казвам, че между първо и второ четене Законът ще претърпи големи промени. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На срещата в Комисията по транспорт, на която присъства и заместник-министър Ангел Попов, и господин Бойко Рановски, бяха поканени всички, мога да кажа – почти всички, браншови организации. Съжалявам, че господин Свиленски отсъства от Комисията, но председателят господин Летифов даде думата на всяка една от браншовите организации, за да се изкажат. На никой не беше отказана думата.

ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Продължаваме с изказванията. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози с № 002-01-2, внесен от Министерския съвет. Гласували

господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах „против“ по една съществена причина. Говорим за междуселищните превози, превози между центъра на общината и селата, искам да Ви кажа какво показа последното проучване на пътната мрежа в селските общини: 29% от пътищата в селските общини са с нарушена настилка над 50%; 21% са с нарушена настилка от 30 до 50%, и 25% имат нарушение от 30%. Само четири общини в България имат по пет пътя между общинския център и селата, които са в добро състояние, а ние говорим тук за увеличаване субсидията на общините за тези превози. Уважаеми колеги, скоро няма да има фирми, които да се явяват на конкурсите, за да возят хората в селата, независимо дали живеят там 30 или 40 човека. Този въпрос трябва да се гледа. Благодаря.

Няма обратно мнение, добре. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували

между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.“

При представянето на Законопроекта беше акцентирано върху няколко по-съществени момента от него. На 6 ноември 2019 г. в Баку от министрите на труда и социалната политика на Република България и на Република Азербайджан е подписана Спогодба за пенсионно осигуряване между двете правителства. Влизането ѝ в сила ще създаде възможност на лицата с осигурителен стаж в България и Азербайджан да реализират своите осигурителни права. На следващо място Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение на задължението за осигуряване и сумиране на периодите за осигуряване. В материалния обхват от българска страна е включено законодателството в областта на което включва пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии. В персоналния обхват на Спогодбата са включени гражданите на договарящите се страни, които са или са били под действието на законодателството на едната или на двете договарящи се страни, както и членовете на техните семейства, получили право от посочените по-горе лица. Изключения са предвидени по отношение на командированите лица (за срок до 2 години, като при взаимно съгласие между двете страни срокът може да бъде удължен, но с не повече от една година), персонала на транспортните предприятия, извършващи международни превози на територията на двете държави, членовете на екипажа на плавателен съд и други лица. В частта относно приложимото законодателство в Проекта на Спогодба като основно правило е предвидено наетите и самостоятелно заетите лица, върху които се разпростира действието ѝ, да попадат изключително под действието на законодателството на държавата, на чиято територия извършват трудова дейност. мотивите се подчертава още, че във връзка с определянето на пенсионните права по Спогодбата се предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни, както и на трета държава, с която държавата, преценяваща правото на пенсия, има сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди. Ако осигурителните периоди по двете законодателства съвпадат по време на придобиване, те не се сумират. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. изчисляване на размера на пенсията се отчита дали е било необходимо сумиране на осигурителни периоди или не. Ако не е било необходимо сумиране, компетентната институция на Република България ще определи размера на пенсията в съответствие със собственото си законодателство. Ако е било необходимо сумиране за придобиване на правото, компетентната институция на Република България ще изчисли размера на пенсията пропорционално въз основа на българските периоди на осигуряване. При определяне на правото на пенсия в някоя от двете страни във връзка с работа при определени условия на труд, аналогични периоди на работа на територията на другата договаряща се страна, не се взимат предвид като периоди на подобна работа на територията на първата страна, но се прибавят като периоди на осигуряване на общо основание. Спогодбата ще се прилага за гражданите на двете държави, които са или са били подчинени на законодателството на едната или и на двете държави, както и към членовете на техните семейства, които черпят права от посочените лица. тази връзка, по данни на Министерство на вътрешните работи на Република България, към месец януари 2018 г., 29 граждани на Азербайджан са получили разрешения за постоянно/дългосрочно пребиваване в страната, а 39 азербайджански граждани са с право на продължително пребиваване в България. По данни на Министерството на външните работи, броят на българските граждани, пребиваващи към месец януари 2018 г. в Азербайджан, е 50 лица, като през последните пет години още поне 50 лица са работили в Азербайджан. След ратифициране на Спогодбата и влизането ѝ в сила, Република България ще изплаща пенсии, чиито размер ще се определя само въз основа на българския осигурителен стаж и осигурителен доход, върху който са внесени вноски в българското държавно обществено осигуряване. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 19 гласа

Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата, уважаема госпожо Ангелова. Уважаеми господин Председател, колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г. На редовно заседание, проведено на 16 януари 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г. Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика. Спогодбата се основава на принципите за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едно законодателство по отношение задължението за осигуряване и сумиране на периодите на осигуряване. материалния обхват от българска страна е включено законодателството в областта на държавното обществено осигуряване, което включва пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и наследствени пенсии. В персоналния обхват на Спогодбата са включени гражданите на договарящите се страни, които са или са били под действието на законодателството на едната или и на двете договарящи се страни, както и членовете на техните семейства, получили право от посочените по-горе лица. Във връзка с определянето на пенсионните права по Спогодбата се предвижда взаимно зачитане на осигурителните периоди, завършени съгласно законодателствата на двете страни, както и на трета държава, с която държавата, преценяваща правото на пенсия, има сключен договор за социална сигурност, който предвижда сумиране на осигурителни периоди. Ако осигурителните периоди по двете законодателства съвпадат по време на придобиване, те не се сумират. Ще се зачитат и периоди, придобити преди влизане в сила на Спогодбата. Спогодбата ще влезе в сила в деня на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнение от двете страни на вътрешнодържавните процедури, необходими за влизането ѝ в сила. Сключва се за неопределен период от време. В случай на денонсиране правата на гражданите, придобити през периода на действие на Спогодбата, се запазват. Тъй като Споразумението води до финансови ангажименти за България, то подлежи на ратификация съгласно чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България. След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Доклад на Комисията по външна политика. Имате думата, уважаеми господин Тошев.

подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, № 902-02-34, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2019 г. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика. Със Законопроекта, внесен от Министерския съвет, се предлага на Народното събрание да ратифицира Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и и правителството на Република Азербайджан, тъй като тя води до финансови ангажименти за нашата страна. Спогодбата спазва принципа за еднакво третиране на лицата, износ на пенсии, приложимост само на едното законодателство по отношение на задължението за осигуряване и сумиране на периодите за осигуряване. В материалния обхват от българска страна е включено законодателството в областта на държавното обществено осигуряване – пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност и наследствени пенсии. Персоналният обхват включва гражданите на двете страни, които са или са били под действието на законодателството на една от двете договарящи се страни, както и членовете на техните семейства, получили право от тези посочени лица. По отношение на приложимото право Спогодбата предвижда като основно правило наетите или самостоятелно заетите лица, върху които се разпростира нейното действие, да попадат под законодателството на съответната страна, в която извършват своята трудова дейност. Изключения са предвидени по отношение на командировани лица, персонала на транспортните предприятия, извършващи международни превози на територията на двете държави, членовете на екипажите на плавателните съдове и други лица, наети на борда на плавателния съд, сътрудниците на дипломатическите представителства и работещите в консулските служби на двете страни, както и частните домашни работници, наети като персонал при членовете на тези представителства и приравнените с тях лица, изпратени от държавните органи на едната страна на територията на другата страна. Съгласно Спогодбата се зачитат и периоди, придобити преди влизането ѝ в сила. Спогодбата е сключена за неопределен период от време и ще влезе в сила в деня на получаване по дипломатически по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението от двете страни на вътрешнодържавните процедури, необходими за влизането ѝ в сила. В случай на евентуално денонсиране придобитите от гражданите права на основание на Спогодбата по време на нейното действие се запазват. След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което „за“ Законопроекта гласуваха 14 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан,

Заповядайте, господин Мирчев. не е правилно да се казва Азърбайджан. Правилното име на държавата е Азербайджан и населението на тази държава се наричат азери, а не азъри. Просто Ви обръщам внимание, тъй като това е Законопроект за сближаване на взаимоотношенията между двете държави и е важно да бъдем коректни и да се обръщаме с уважение към наименованието на тази държава. В разговорния стил се допуска и Азърбайджан, но правилното е Азербайджан – от азери. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Мирчев. Съвсем основателно обърнахте внимание. Колеги, изказвания? Не виждам. изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване Законопроекта за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Правя процедурно предложение на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Законопроектът за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан

Благодаря, уважаеми господин Председател. „ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку.

Подлагам на гласуване наименованието на Закона и съдържанието на член единствен по вносител. Гласували

за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.

за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.

за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, наричана по-нататък „Спогодбата“. Двустранните икономически отношения между Република България и Ислямска република Пакистан не са развити в достатъчна степен, поради което са необходими действия в тази насока. Към настоящия момент между двете държави липсва действаща Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, наричана по нататък СИДДО. При договаряне на разпоредбите на Спогодбата бяха взети предвид актуалните концепции в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г 20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, наричана по-нататък ОИСР, с оглед противодействие на свиването на корпоративната корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби. Някои от основните въпроси, предмет на подписаната Спогодба между двете държави, са следните: - във връзка с определяне на качеството „местно лице“ по отношение на лицата, различни от физически лица, когато и двете държави третират като свои местни лица съгласно вътрешните си законодателства, бе договорено, че държавите ще решават въпроса по взаимно споразумение, като вземат предвид поредица от критерии. При липса на такова споразумение няма да се предоставят облекченията по Спогодбата; - договорена е клауза, регламентираща прилагане на принципа на независимите пазарни отношения в сделките между свързани лица и извършването на кореспондираща корекция на печалбите им, която е в съответствие с Модела на СИДДО на ОИСР; - постигнато е съгласие за включване на новата разпоредба от Модела на СИДДО на ОИСР относно формирането на място на стопанска дейност чрез представител със зависим статут. Договореният текст има за цел да предотврати заобикалянето на традиционната за Модела концепция за формиране на място на стопанска дейност чрез зависим представител, използвайки различни комисионерски договорености; включена е обща клауза, имаща за цел да предотврати неправомерното използване на данъчните облекчения съгласно СИДДО. Тази клауза следва новия Модел на СИДДО на ОИСР в последната му редакция от 2017 г. и ограничава ползването на данъчни облекчения, когато едната държава прецени, държава прецени, че получаването на това облекчение е една от основните цели на която и да е договореност или сделка; - договорено е печалбите от въздушния и сухопътен международен транспорт да се облагат само в договарящата държава, на която е местно лицето, което експлоатира транспортните средства, а по отношение на морския транспорт, облагането в държавата на източника да бъде намалено с 50%, като във всички случаи данъчната ставка няма да надвишава 4%; договорени са данъчни ставки за облагане с данък при източника на доходите от дивиденти (12,5%), лихви (10%), авторски и лицензионни възнаграждения (12,5%) и възнаграждения за технически услуги (10%), които намаляват високите нива на облагане с данък при източника в Пакистан; заключителните разпоредби на Спогодбата са уредени случаите на равенство в третирането на местни лица на другата договаряща държава, обменът на информация, процедурата за взаимно споразумение в случаите на разногласие при тълкуването и прилагането на Спогодбата, както и случаите, когато местни лица от договарящите държави са обект на данъчно облагане, което не съответства на разпоредбите на Спогодбата. По отношение на обмена на информация и процедурата за взаимно споразумение бяха договорени най-актуалните версии на тeзи разпоредби, съобразени с последните промени, извършени в Модела на СИДДО на ОИСР. Спогодбата подлежи на ратифициране от Народното събрание със Закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България. След провелата се дискусия, членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: Със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Ангелова. Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Госпожо Савеклиева, имате думата.

№ 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 12 декември 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Законопроектът беше представен от Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Ислямска република Пакистан е една от най-големите държави в Азия и по население се нарежда на пето място в света. Пакистан представлява перспективен партньор за сътрудничество в областта на инженеринговите услуги, транспорта, пътното строителство, промишлеността и образованието. Съществуват възможности за разширяване на износа за пакистанския пазар на храни. С потенциал за експорт са също продукти на козметиката (розово масло), машиностроенето (машини за хранително-вкусовата промишленост и селскостопанска техника), медикаменти и субстанции. При договаряне на разпоредбите на спогодбата са взети предвид актуалните концепции в областта на международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с оглед противодействие на свиването на корпоративната данъчна основа и прехвърлянето на печалби. Спогодбата, подписана на 21 май 2019 г. в Исламабад, е от взаимен интерес и осигурява постигане на баланс в данъчно облагателните правомощия на двете държави.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да Ви представя Доклада, ще направя процедурно предложение да удължим работното време на пленарното заседание до приемане на текущата точка от дневния ред. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще Ви представя в резюме „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г. На свое редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., Комисията по външна политика разгледа така цитирания законопроект, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г. декември 2019 г. От името на вносителя Законопроектът беше представен от госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Понастоящем Пакистан е петата по население страна в света, като 60% от населението е до 30-годишна възраст. Това прави икономическия потенциал на тази страна и възможностите за търговско-икономическо сътрудничество с нея изключително големи. За съжаление, до момента икономическите отношения на Република България с Пакистан не са достатъчно развити. Възможности за сътрудничество има в износа на индустриално и строително оборудване, продукти на химическата промишленост, на фармацевтичната промишленост, в областта на транспорта, инженеринговите услуги, пътното строителство и промишлеността. За да се постигне това, двете държави би трябвало да подкрепят реализацията на двустранни проекти. С влизането в сила на тази спогодба ще се ограничат възможностите за двойно данъчно облагане на лица от двете държави, което е предпоставка за насърчаване на икономическото сътрудничество и развитието на двустранните отношения в тази област. След проведените разисквания Комисията проведе гласуване, при което: 13 гласа „за“, без „против“ и и „въздържал се“. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска Република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 902-02-35, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2019 г.“ Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам.

и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, подписана на 21 май 2019 г. в Исламабад.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания има ли? Подлагам на гласуване наименованието на Закона и съдържанието на член единствен по вносител. Гласували

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Деан Стоянов Станчев за член и заместник председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Моля, режим на гласуване.

Представям Ви следващия: Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения

Съобщения за парламентарен контрол на 24 януари 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на три въпроса от народните представители Теодора Халачева; Павел Шопов; и Георги Гьоков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Дора Янкова. 3. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Виолета Желева. 5. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Шопов. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на едно питане от народния представител Дора Янкова. 7. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на четири въпроса от народните представители Георги Михайлов – два въпроса; Милко Недялков; и Георги Гьоков и Нона Йотова; и на едно питане от народния представител Дора Янкова. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; - министърът на околната среда и водите Емил Димитров на осем въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов – шест въпроса; Манол Генов; и Георги Стоилов и Весела Лечева; - министърът на икономиката Емил Караниколов на два въпроса с писмен отговор от народните представители Крум Зарков и Стефан Бурджев; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на един въпрос от народния представител Георги Михайлов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на два въпроса от народните представители Боряна Георгиева; и Смиляна Нитова; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Ненков; министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Иво Христов. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Васил Антонов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров; - един въпрос от народния представител Румен Гечев към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи Младен Маринов. Следващо редовно пленарно заседание на 24 януари от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.